Prelazimo na Konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. Predlagatelj ne želi dodatno objašnjavati. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu.